**Friščić, Josip (HSS)** I prelazimo na 3. točno dnevnoga reda, ona glasi – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. I onda sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane je moguće predati do kraja rasprave. Raspravu o ovom zakonu proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvještaje sa sjednica odbora smo primili na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Želi. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, gospodin Ivica Buconjić. Izvolite, tajniče. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepa. Evo ovo je samo nastavak ove prethodne točke. se ne razumije./… između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije je još jedan dodatni instrument u borbi protiv nezakonitih migracija, a sprečavanje i suzbijanje tih nezakonitih migracija sigurno je jedan od elemenata i borbe protiv kriminaliteta. Ako se prate trendovi i statistika u nezakonitim migracijama na području Republike Hrvatske, vidljivo je da Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Republika Hrvatska ostvaruje sve bolje rezultate u kontroli i sprječavanju nezakonitih migracija. Ja ću reći samo jedan podatak da je recimo 2000. bilo negdje oko 25 tisuća pokušaja ilegalnog prelaska državne granice, da bi prošle godine 2009. ta brojka bila tisuću 868. To je najbolji pokazatelj da Republika Hrvatska će sigurno biti u stanju ispuniti Šengenske kriterije, kao što sam rekao maloprije povodom rasprave o ovoj prethodnoj točki, i da će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske biti apsolutno spremno granice Republike Hrvatske za koju godinu štititi i kao vanjske granice Europske unije. U okviru tih nezakonitih migracija sigurno posebno mjesto pripada i problemu osoba koje su zatečene na području RH i koje treba vratiti u zemlje porijekla, odnosno u zemlje iz kojih su ti nezakoniti migranti koji su zatečeni na području RH kamo RH kamo ih treba vratiti. U tom kontekstu je isto važno primijetiti da RH sve više od zemlje tranzita postaje zemlja odredišta. Naime, mi imamo ovo značajno smanjivanje broja sprečavanja na granici, međutim taj broj zatečenih imigranata u RH ne pada takvom brzinom kao što pada njihovo hvatanje na granici prilikom ilegalnog pokušaja ulaska u RH što samo po sebi govori da možemo očekivati da će RH što je bliže EU sigurno biti zanimljivo odredište ilegalcima, odnosno državljanima drugih država da dođu u RH i da se u njoj nasele ilegalno. Zbog toga su ovakvi sporazumi o readmisiji vrlo važni i ovaj sporazum između RH i Vlade Republike Srbije će sigurno isto biti doprinos tome da se ovaj problem stranih državljana koji na području RH borave nezakonito rješava maksimalno učinkovito, efikasno i da se strani državljani koji ilegalno borave na području RH vrate u zemlje porijekla što je moguće prije i sa što je moguće manjim troškovima. Naime, svaki dan boravka stranih državljana koji su u ilegalnom boravku u RH sigurno košta sve poreske obveznike. Zbog toga je važno da se ti problemi povrata ilegalnih migranata, odnosno stranih državljana bez legalnog boravka u RH što je moguće prije, bolje i učinkovitije riješe. Zbog toga sam siguran da će i ovaj Zakon o potvrđivanju sporazuma pridonijeti tome da i ta kontrola ilegalnih migracija između RH i Republike Srbije bude bolja. Da povrat ilegalnih migranata koji su zatečeni u RH bude efikasniji, znači njihov povrat u zemlju porijekla, odnosno u Republiku Srbiju, a to će u krajnjem slučaju sigurno doprinijeti i boljoj i većoj sigurnosti svih građana RH na području RH. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Hvala, prelazimo onda na raspravu u ime klubova. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Tomislav Čuljak. Izvolite kolega Čuljak. Hvala potpredsjedniče, državni tajniče. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova RH ulaže izuzetne napore u izgradnji i daljnjem jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta koji doprinose unapređenju sustava sigurnosti. Naročito na državnoj granici RH. Ministarstvo unutarnjih poslova nizom provedenih programa, planova i aktivnosti kao i boljom učinkovitošću policije značajno je poboljšala stanje sigurnosti u RH. Posebice u odnosu na suzbijanje prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija, a tako povoljno stanje odrazilo se i na sigurnost u regiji što potvrđuju izvješća nadležnih europskih institucija. Zahvaljujući svim tim aktivnostima od 2000-te godine do sada bilježimo kontinuirani pad nezakonitih migracija. Državni tajnik je spomenuo da je 2000-te zabilježeno preko 24 tisuće osoba gotovo 25 tisuća, taj broj je 2007. smanjen na oko 4 tisuće. 2008. na 2013 stranih državljana, što predstavlja značajan pad nezakonitih migracija. Takav trend se zadržao, čuli smo od državnog tajnika, i u 2009. godini. Također u postupku predaje i prihvata osoba kojih je ulazak ili boravak u RH nezakonit povećana je učinkovitost. Tako da se je 2008. godine po prvi put vratilo drugim državama više stranih državljana, 677, nego što je prihvaćeno, 475 stranih državljana. Isti trend bilježi se i 2009. godine. Važeći ugovor u svojoj primjeni pokazao je određene nedostatke, a isto tako nije bio usklađen sa pravnom stečevinom EU. Naravno da se stoga pristupilo pregovorima i zaključenju novog sporazuma. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit koji je potpisan 25. svibnja 2009. godine kao i pripadajući protokol umnogome će pojednostaviti i olakšati postupak predaje i prihvata osoba na zajedničkoj državnoj granici te još više poboljšati i učinkovitost policije, odnosno granične policije RH u suzbijanju nezakonitih migracija. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova njegovim potpisivanjem ispunilo je jednu od obveza iz akcijskog plana za integrirano upravljanje granicom RH, kao i akcijskog plana za provedbu migracijske politike RH. Sve Sve to neposredno doprinosi ispunjenju obveza u pregovaračkom procesu i pripremama za kontrolu buduće vanjske granice EU prema Schengenskim standardima. Stoga će potvrđivanjem ovog sporazuma Ministarstvo unutarnjih poslova dobiti još jedno značajno i učinkovito sredstvo u borbi protiv prekograničnog kriminala, a posebice nezakonitih migracija. Klub HDZ-a podržat će donošenje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba koji je ulazak ili boravak nezakonit. Hvala. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Šime Lučin učestvovat će u raspravi u ime kluba SDP-a. Izvolite kolega Lučin. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kao što je sam državni tajnik rekao ovaj zakon se može promatrati u kontekstu zakona kojeg smo odnosno sporazuma o kom smo prije razgovarali ili kao jedan njegov manji dio, da tako kažem, specijalizirani dio. Dakle, klub SDP-a će također moram kazati to na početku, podržat ovaj zakon jer on očito predstavlja jedan iskorak naprijed i zapravo odgovara suvremenom, da to tako kažem, trenutku, odnosno promjenama koje su se dešavale na ovom prostoru. Moram bit iskren i kazat da sam ja očekivao da će ovaj sporazum dakle koji je prvi potpisan 2002. godine ranije doživjeti svoje promjene obzirom na promijenjenu političku i ako hoćete geopolitičku situaciju na ovim prostorima. Od toga ne znam da u vrijeme kada je potpisan prvi za sve za sve europske, ne samo europske zemlje Srbima su trebale vize. Tada je još bila Jugoslavija. Dakle, unutar Jugoslavije bilo je Kosovo i Crna Gora itd. I mislimo jednostavno na promijenjene okolnosti da se vjerojatno moglo i nekoliko godina ranije ići sa ovim sporazumom. Ja ću u ovom slučaju ću u ovom slučaju izraziti nadu da ovaj sporazum neće ostati i da nije samo tipski. Zašto? Jer kada uzmete ovakav tip readmisijskih ugovora ove nove generacije vi de facto kada promijenite, recimo Republika Srbija, ajde spomenuo sam Izrael ili Moldavija, de facto imate istu priču. Međutim, ja bih želio upozoriti na neke specifičnosti. Te su specifičnosti bile ovakve, da je de facto do prije pet godina, šest Srbija, odnosno Jugoslavija bila glavno polazište Kineza koji su išli kroz Hrvatsku kao tranzitnu zemlju ali su imali namjeru nastanjivanja u Hrvatskoj. Da ne kažem koliki su to troškovi bili za Hrvatsku ukoliko niste imali argumenata i dokaza, sukladno sporazumu da ih vratite u treću zemlju, odnosno zemlju polaska. Nažalost, vraćali smo ih uglavnom u zemlju polaska odakle su došli, dakle matičnu zemlju Kinu, a znate koliko to novaca košta. Da ne govorim o nekim drugih stvarima, odnosno o političkom okruženju. Dakle, za nas ovaj sporazum nije pitanje policijske suradnje i policijske djelotvornosti. Ne sumnja nitko ovdje da ukoliko policija dobije prostor i ukoliko se dopusti da će kvalitetno odraditi taj svoj posao. No međutim, opet se vraćam na to političko okruženje i stanje politike. Interesira nas zapravo ovdje jedna bitna stvar i ona će ukazati na puno toga. Da li je ovaj sporazum prošao u Republici Srbiji pravno-formalnu proceduru, odnosno jeli verificiran u njihovoj skupštini. To je za mene jedan pokazatelj u onom smislu da li će ovaj sporazum već od sutra ili za mjesec dana profunkcionirati. Dakle, pitanje odnosa pitanje odnosa Hrvatske i Srbije zapravo na određeni način ne možemo promatrati kada govorimo o ovom problemu kao i o bilo kojem drugom problemu, a da sve to skupa ne uzmemo u obzir u odnosu na Europsku uniju. Dakle, očito je da zemlje Europske unije liberaliziraju svoj odnos prema Republici Srpskoj. Međutim, Hrvatska kao zemlja koja će vjerojatno u skoro vrijeme, ja se nadam za tu godinu, godinu i pol dana ući u Europsku uniju, doći će na određeni način u nezavidnu situaciju. Zašto? Zato jer nećemo mi imati problem sa prihvatom ljudi koji će emigrirati iz Hrvatske u Srbiju ili će proći kroz Hrvatsku i emigrirati u Srbiju nego ćemo imati obrnut proces. I to će stvarati ozbiljne probleme. Tim prije da je to logika stvar, jer ono što ste zapadnije, to ste izloženiji tranzitnim odnosno čak više ne tranzitnim nego i ciljanim destinacijama. Ne smije se imati na umu da Hrvatska također ima riješeno pitanje azila. Mi ćemo morati još jednu godinu i dvije dana funkcionirati da to da ćemo na razini godine davati jedan ili dva azila. Ali vjerojatno onog dana kada stupimo u a posebno kada za nekoliko godina nastupi šengenski režim, mi više nećemo sa azilom moć, jer na kraju krajeva će se to od nas i očekivati da detaljnije razmotrimo i da ćemo vjerojatno imati i više zahtjeva za azil. Dakle, pitanje readmisije za za mene prije svega političko pitanje. Ja bih sada iskoristio priliku i čestitao policiji na dobrim rezultatima, odnosno na rezultatima u kojima se zapravo pokazuje da Hrvatska sve manje ima problema sa ilegalnim migrantima. Ali ja bih tu bio jako oprezan. Obzirom da je tu pitanje sive zone, dakle mi ne znamo točno, možemo samo procjenjivati koliko je ljudi uspješno prošlo kroz Hrvatsku i u nekakvu treću zemlju, koliko ih čak ima i u Hrvatskoj. Dakle, mi procjene radimo na osnovu određenih pokazatelja odnosno aktivnosti policije. Ja sam kada sam bio u prilici često na to upozoravao, jer već negdje od 2002. godine Hrvatska permanentno bilježi pad ilegalnih migranata. Često pa i dan danas ja vjerujem od Europske unije, odnosno od komisije određenih povjerenstava dobivaju se dobre ocjene. samo upozoriti na još jednu stvar, a to je da bi bilo dobro kada imamo ovakve sporazume pogotovo koji su nam politički jako bitni, jer se odnose na naše susjede i na određene priče o putu u Europsku uniju da dobijemo i određene statističke pokazatelje. Zapravo da vidimo u kojoj je mjeri readmisijski ugovor iz 2002. godine ispunio svoju funkciju, da ga možemo komparirati za koju godinu s ovim sporazumom. I još jedna stvar i zadnja stvar. Dakle, ja sam pomno pročitao taj sporazum, znam da je on u ovoj situaciji kada se režim prema Srbiji što se tiče putovanja pomalo liberalizira, da je bitniji za treće zemlje nego za u ovom slučaju Srbiju i ako hoćete za Hrvatsku, ali tamo kada se definiraju pojmovi, vidio sam što je to državljanin Hrvatske, da se definira što je to državljanin Srbije. Ali nemojte zaboraviti jednu činjenicu, a to je da na ovim prostorima ima jako puno ljudi koji imaju dva državljanstva. E sada će se netko pitati pa kako netko tko je državljanin Hrvatske može u Hrvatskoj biti ilegalac. Može, može, ako je ilegalno prešao državnu granicu. Recimo ja znam nekoliko slučaja, a znate i vi vjerujem. Upravo su oni koji idu i potiču iz krim miljea i idu za kriminalom najčešće takve osobe. Možda je tu jedino moja zamjerka, možda obzirom da je riječ o specifikumu trebalo u ovom readmisijskom ugovoru predvidjeti i osobe koje imaju oba državljanstva. Dakle, završavam klub SDP-a podržati će ovaj sporazum. jedna sugestija da se negdje u naredno vrijeme možda kada budemo u prilici da opet razgovaramo o ovim temama recimo u odnosu na Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu dakle zemlje koje su nam sa sigurnosnog aspekta ali i političkog bitne da dobijemo možda tablicu ili dvije nekakvog materijala da bi vidjeli zapravo kako stvari stoje. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega Lučin. U ime kluba HNS-a uvaženi kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Ovo je drugi dakle sporazum kojim se rješavaju vrlo bitna pitanja suradnje između policijskih vlasti Republike Hrvatske i Republike Srbije osobito zbog ranije već naglašenog problema potrebe unapređenja te suradnje obzirom na činjenicu gdje smo, koje sve vrste izazova i rizika susrećemo i kao obje države ali u ovome konkretnom slučaju radi se dakle o mehanizmima za tranzit državljana trećih država što pozdravljamo i prihvatit ćemo ovaj prijedlog i podržat ga u glasovanju. Međutim, postoje određene dileme što se nas tiče, jedino kod članka 13. točke 1. i 2. pa bismo molili državnog tajnika odnosno predstavnika predlagatelja da nam u tom smislu dade pojašnjenje. mi kao liberalni demokrati osobito smo osjetljivi kad se govori o zaštiti ljudskih prava pa imamo dakle slučaj odbijanja tranzita, dakle u kojim slučajevima će se odbiti tranzit osoba preko našeg teritorija. Tu se kaže, dakle ono što nas zanima je situacija u kojoj se može dogoditi da u odredišnoj državi osobama ili osobi o kojima se radi prijeti mučenje, kažnjavanje, smrtna kazna ili pokretanje kaznenog postupka. Dakle, u tim slučajevima država moliteljica može odbiti tranzit preko njezinog teritorija. Nas zanima da li je moguće podići ovo na višu razinu i to utvrditi kao standard a ne postoji odredba može nego hoće. Dakle da ne postoji prostor zlouporabe u koje bismo mi bilo koga izvrgavali takvoj vrsti izručenja ili provoza koja garantira ili predmnijeva mučenja, torture ili eventualno smrtnu kaznu. Neovisno o tome radilo se dakle o europskim ili neeuropskim državama ali je praksa pokazala da se ne samo izvan teritorija Europske unije nego čak i unutar granica Europske unije događale su se stvari o kojima lokalna javnost nije ništa znala a koje danas kao skandalozne informacije izlaze i čak ruše ministre u određenim vladama jer je netko sebi dao za pravo da u posebnim aranžmanima otvara čak i logore, mučilišta, mjesta za ispitivanje i tranzit sumnjivih osoba u treće zemlje. To nije stečevina Europske unije, to nije stečevina kojoj Hrvatska treba pristati i u tome smislu mi bismo bili zadovoljniji kad bi bilo jedno čvršće rješenje oko toga pitanja. I nadalje, ono što nas posebno zanima je da li se i do sada poštivala obveza iz članka 15. točka 4. dakle to je obveza obiju ugovornih strana i Republike Hrvatske i Srbije da osobi koja se izručuje će se dati sve informacije koji se osobni podaci i s kojom svrhom dostavljaju drugoj državi. I to je minimum poštivanja ljudskih prava da se dakle kod izručenja tim osobama pruže sve informacije koje su u međuvremenu razmijenjene ili će biti razmijenjene između dviju država. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I posljednja prijava u ime klubova. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke kolega zastupnik Stanko Grčić. Kolega Grčić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatska seljačka stranka također podržava predmetni tekst prijedloga zakona i sporazuma jer oni zajedno sa Sporazumom o policijskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Srbije još više pojačavaju i unapređuju međusobnu suradnju Republike Hrvatske i Republike Srbije. Sporazum je dodatni alat Ministarstvu unutarnjih poslova u borbi a i u kontroli nezakonitih radnji odnosno kontroli ilegalnih prijelaza naše granice odnosno sprječavanju takvih prijelaza. Ovim sporazumom omogućit će se i povratak građana koji ilegalno borave u Republici Hrvatskoj a Republiku Hrvatsku će učiniti korak bliže ispunjavanju određenih traženih uvjeta za uspostavom šengenske granice odnosno osiguranju vanjskih granica Europske unije sutra kad Republika Hrvatska postane punopravnom članicom Dosadašnja suradnja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije na predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit provođena je na temelju ugovora koji je potpisan još 2002. godine. Budući da je u interesu obiju zemalja jačanje i produbljivanje suradnje potpisivanjem ovog sporazuma će se na odgovarajući način urediti pitanja vezana s predajom i prihvatom vlastitih državljana te državljana trećih država kao i osoba bez državljana koje nezakonito ulaze ili borave na području druge druge ugovorne strane. Slijedom navedenog nadamo se da će se donošenjem ovog zakona olakšati rad našim nadležnim službama u institucijama, također s partnerima iz Republike Srbije po određenim pitanjima, prije svega mislimo na predaju i prihvat država ugovornih strana, predaju i prihvat državljana trećih država i osoba bez državljanstva, zatim tranzita državljana trećih država kao i troškove u slučaju predaje i prihvata do državne granice a i jasno zaštite osobnih podataka kao i druga pitanja koja se sporazumom uređuju. Zakonom se potvrđuje sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Ovo je jasno samo jedan u nizu potpisanih sporazuma Republike Hrvatske koji doprinosi borbi protiv kriminala. Sporazumom se uspostavlja potreban pravni okvir međusobne suradnje dviju država na području predaje i prihvata osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit. Stoga i klub Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog ovog zakona. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Završili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na individualno. Prvi se prijavio kolega Niko Rebić. Izvolite, kolega Rebić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit zapravo neće biti prvi takav prijedlog zakona koji je donesen, jer u odnosima dviju država sklopljen je čitav niz dvostranih sporazuma kojima polazeći od zajedničkih posebnih interesa pravno uređuje čitav niz područja suradnje od interesa za obje države. Dosadašnja suradnja ministarstava unutarnjih poslova dviju država na području predaje i prihvata osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit provodila se na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Jugoslavije koji je potpisan u Beogradu 2002. godine. Isto tako, donošenjem ovoga zakona potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a time se uspostavlja pravni okvir međusobne suradnje dviju država vezano uz područje predaje i prihvata vlastitih državljana, kao i državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji nezakonito ulaze u zemlju. Sporazum između dviju država o predaji i prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit potpisan je u Rijeci u 5. mjesecu ove godine, dakle radi se o sporazumu čije je izvršenje veoma bitno za sigurnost naše države. Potpisivanje ovoga sporazuma svakako znači poboljšanje suradnje između dvije države, ali i odlučnost da će se obje države boriti protiv nezakonitih migracija. Tri važna poglavlja ovoga sporazuma su predaja i prihvat državljana ugovornih strana, predaja i prihvat državljana trećih država i osoba bez državljanstva i tranzit državljana trećih država. U ovim U ovim poglavljima detaljno su razrađena postupanja dviju država u predaji i prihvatu osoba i tranzitu državljana trećih država, ali također se regulira tko snosi troškove prihvata osoba i tranzita osoba do odredišne države. U ovom sporazumu u poglavlju 6. posebno je propisana zaštita osobnih podataka, a to znači da se prikupljaju, obrađuju i štite u skladu sa unutarnjim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima. Stranka koja primi podatke može ih upotrijebiti samo u svrhu koja je određena ovim sporazumom. Ugovorna stranka koja daje podatke mora jamčiti da su podaci točni. Ako podaci nisu točni o tome odmah treba obavijestiti ugovornu stranku da bi iste ispravila ili uništila. Podaci se čuvaju samo onoliko vremena koliko je potrebno za svrhu radi koje su prikupljene. Svaka strana mora priopćene osobne podatke zaštititi od neovlaštenog pristupa, izmjene ili otkrivanja. U članku 20. se propisuje da se ovaj sporazum sklapa na neodređeno vrijeme kada stupa na snagu, ali da svaka ugovorna strana može otkazati ovaj sporazum pisanom obavješću drugoj strani diplomatskim putem. Otkaz proizvodi učinak 30 dana od datuma primitka takve obavijesti. navedenog u ovom sporazumu proizlazi da postoji potreba da se suradnja na ovom području uredi i donošenjem zakona o potvrđivanju sporazuma između dvije države po hitnom postupku i mišljenja sam da treba podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepo, kolega. Sljedeći se za raspravu prijavio uvaženi kolega Ranko Ostojić. Izvolite, kolega Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih prije svega ukazao na ovaj sporazum uz sve ono što je već navedeno oko njegove važnosti i na nešto što je financijski efekt. Hrvatska je zemlja koja je do sada bila sastavni dio balkanske rute, prolazne. Znači, bili smo zadovoljni s tim brojkama a one od 2000. godine sa 25 tisuća došli su na kraju na 1500 s tim da nam je potrebno malo da pripazimo kod tih brojki koji su sve razlozi zašto se to tako događa. Jer kad bi pogledali strukturu onih koji su bili ilegalni migranti u prethodnim razdobljima onda bi zapazili sljedeće, a to je da oni koji su danas državljani Europske unije, prije svega Rumunji, s druge strane ostale zemlje pa čak i Mađari, Češka, Slovačka, svi oni više nemaju nikakve potrebe da budu ilegalni migranti, da koriste balkansku rutu. S druge strane, promjena viznog režima i priznavanje Kosova od strane Republike Hrvatske također ima značajan utjecaj na sam pad broja ilegalnih migranata. I ono što je najvažnije, samo provođenje ugovora o readmisiji koji su rađeni od 2002. pa do danas. Mislim da je jako dobro da pogledamo sve to što nas zapravo čeka. Dok su ilegalne migracije u drugim parlamentima europskih država, vjerujte mi i konferencija upravo na ovu temu jedna od najznačajnijih, izgleda da ćemo mi tek doći do toga. Jedan od utjecaja zašto to spominjem je zato što Hrvatska nepobitno i ono što je bitno, nema više tranzita kroz Hrvatsku, već i sada smo mi suočeni sa situacijom da veliki broj ljudi nema potrebe da na njega bude primijenjen upravo ovakav sporazum o readmisiji, jer su oni ušli u Hrvatsku, tu su našli svoje utočište, ne više u Europi već u Hrvatskoj, zemlji koja će vrlo skoro postat Europska unija. Ja bih samo još ponovio radi ilustracije, a to je da neimanje readmisijskog ugovora, a to znači kad ilegalni migrant koji dođe iz zemlje sa kojom nemamo ugovor mi smo ga dužni isporučiti kako je već navedeno, u Kinu, o našem trošku. To su bili čarteri avioni, jer nitko nije spreman primiti nekoga ako vi nemate za to dokaz ili ako nema ugovora o readmisiji. Onih spominjanih 475, to je rezultat ugovora o readmisiji konkretno vjerujem sa Republikom Slovenijom prije svega, a to znači to je oni koji su prošli granicu Republike Hrvatske, uhvaćeni u Sloveniji, imali nekakav dokaz, znači konkretno tramvajsku ili autobusnu kartu sa kojom su prošli preko Republike Hrvatske ili neki drugi dokaz i temeljem toga sporazuma su vraćeni nazad. Ta brojka raduje, to znači da je manji broj onih koji nam dođu nazad pa se mi moramo mislit kako ih isporučit. Ali nemojte zaboraviti u toj igri brojki da i od tih 475 dio smo isporučili kroz ovih 675 jer smo našli dokaze da su nam došli iz zemlje sa kojima imamo i ugovor o read misiji. Granična policija, izgradnja shengenskog sustava to je nešto i svi oni elementi koji već godinama ova država uz pomoć Europske u zaštitu naše granice, uz one dobre savjete koji su prihvaćeni. To znači kako treba čuvati tu granicu jer nas čeka ozbiljno vrijeme, a to znači da će Hrvatska biti ta na kojoj više nema prolazne balkanske rute, nego balkanska ruta dolazi do nas. To je ono što je bitno i iz tog razloga ćemo se mi uskoro suočiti što vam ja mogu samo ilustrativno navesti da je Malta zemlja koja ima veći priliv, znači ilegalnih imigranata nego što ima ukupno vojske, policije i svih ostalih redarstvenih snaga znači na tome otoku. Mislim da je to jako bitno. Ja bih prije svega, pozdravljam napore koji se tu rade, ali mislim da ćemo se mi suočavati i sa dodatnim problemima. Ja bih molio da u tom smislu kada govorimo o ilegalnim imigracijama poštujemo upravo ovaj dio svih onih elemenata koji će nam se i u buduće događati i da priprema, izgradnja shengenskog sustava u punom sustavu to znači integrirano upravljanje granicama, nešto što se već godinama gradi kad zaživi, moramo biti spremni za ono vrijeme u kojoj u Hrvatskoj apsolutno ni jedan Kinez neće umirati kao što sada ne umire u zapadnoj Europi. Hvala.

u dosadašnjoj. Ja sam samo htjeo da kažem da je ovaj sporazum zasigurno jedan veliki iskorak, jedan veliki korak naprijed jer danas Republika Hrvatska na žalost nalazi se u jednom nezavidnom položaju i emigranti ilegalno useljavanje u samu Republiku Hrvatsku preko drugih zemalja nije toliko unosno nego se jednostavno Hrvatska samo koristi kao tranzit. No, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i kad ojača naše gospodarstvo postavlja se pitanje da li će tada biti Republika Hrvatska jedno mjesto gdje će ljudi iz jugoistočne Europe ili preko granica jugoistočne Europe ponovo ulaziti u Republiku Hrvatsku i na koji način ćemo riješiti taj nezakoniti prijelaz tih građana trećih država, gdje ih vratiti i na koji način s njima upravljati. Naime, mi smo danas svjesni kad odemo ljeti na more da imamo i dole dosta ilegalnih radnika, ljudi koji zasigurno nisu nigdje primljeni, čak ne znaju ni hrvatski pričati, ne razumije./... ni sa naglaskom iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Znači, da su već došli trbuhom za kruhom na ovo naše područje. Tako da je ovaj korak zasigurno, sporazum veliki iskorak naprijed i uz sve ovo, ove opaske koje se nalažu i koje su danas kazane u ovome zakonu i treba dobro razmotriti. Ja sam prije rata živio i radio u današnjoj Pogledajte što su Francuzi sebi uradili sa nezakonitim prijelazima. Kad se stvori jedna manja količina ilegalaca oni pozivaju ljude da dođu u to područje, u ta mjesta ilegalno da naseljavaju, da ih ima što više, da stvore jednu kritičnu masu kako se ne bi mogli svi deportirati. Onda traže azile, onda traže nekakva nastanjenja, traže razno razne boravke u toj državi. I da nam se ne desi ono što se dešava određenim zemljama sa tim ilegalcima tako, u potpunosti podržavam i sva pohvala poglavito ovom članku 1. koji je kazao što je što u tome dijelu. I evo moja potpora ovome sporazumu. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za pojedinačnu raspravu. Zaključno u ime predlagatelja državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite tajniče. Hvala lijepa. Ja bih samo se htio osvrnuti na par rasprava ovdje. Ono što je rekao gospodin Lučin da to što imamo manje evidentiranih ilegalnih prijelaza ne znači da njih ima samo toliko. Jasno je da je to siva brojka i da će se uvijek i događati slučajevi ilegalnih prelaska državne granice. Međutim, sigurno je da je to dobro da mi imamo značajan pad hvatanja, odnosno pronalaženja stranaca u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice sa nekih 25000 dvije I bez obzira na tu sivu brojku to je sigurno značajan rezultat i uspjeh Ministarstva unutarnjih poslova, jer je već sama uspješnost hrvatske granične policije sigurno faktor odvraćanja od pokušaja prelaska državne granice. Sigurno je da je ovaj sporazum jednim dijelom instrument u borbi protiv kriminaliteta, ali je on isto tako i jedan od segmenata u vođenju migracijske politike. Naime, sve države Europske unije, a i Europska unija u tom pravcu ima i zahtjeve prema Republici Hrvatskoj da se uspješno bori protiv ilegalnih migracija, ali da isto tako uspješno kontrolira legalne migracije i da se te legalne migracije odvijaju sukladno potrebama i interesima Europske unije i njezinih pojedinih članica. Ja sam bio i prije nekoliko dana u Španjolskoj koja je preuzela Europskom unijom na neformalnom sastanku ministara unutarnjih poslova. Jedna od tema je bila upravo i te migracije, odnosno migracijska politika i migracijske politike članica Europske unije. I sigurno će tu biti ono što je rekao gospodin Ostojić velikih novina zbog toga što će Europska unija imati jedan znatno proaktivniji pristup problemu migracija zbog toga što sve zemlje članice Europske unije će imati uskoro problema sa radnom snagom i definiranje emigracijske politike će se voditi sigurno na takav način da se kontroliraju legalne migracije onih stranih državljana koji su potencijalna potrebna radna snaga u članicama Europske unije. A da se ilegalne migracije, a među ilegalnim migrantima ima i puno kriminalaca što je moguće efikasnije suzbijaju na samim vanjskim granicama. Zbog toga je i ovaj sporazum sigurno se može promatrati sa dva aspekta, i sa aspekta jednog od alata u povećanju sigurnosti Republike Hrvatske ali i u tom sklopu mjera koje Republika Hrvatska poduzima u kontroli ilegalnih i legalnih migracija. već su u izradi i izmjene i dopune Zakona o strancima, Zakona o azilu i niz drugih zakonskih propisa koji reguliraju ovu materiju, a sve u skladu ne samo usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, nego i vođenja proaktivne migracijske politike u Republici Hrvatskoj, sukladno našim potrebama koje se mogu očekivati u idućem razdoblju. je i ovaj sporazum naročito, budući se odnosi na Republiku Srbiju važan sa više aspekata i sigurno će njegovo prihvaćanje kroz donošenje ovoga zakona i biti višestruko korisno za Republiku Hrvatsku. Hvala Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada ćemo imati za to uvjete.